**Antolović, Jadran** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Konačnim prijedlogom Zakona o muzejima Ivana Meštrovića Republika Hrvatska ne samo da ispunjava u potpunosti obvezu iz Donatorskog ugovora iz '52. godine i osniva muzeje sukladno volji Ivana Meštrovića nego i omogućava da ova ustanova se uklopi u muzejski sustav i da se sva pravila za muzejsku struku primjene i na ovu fundaciju. To ne znači da ona i do sada nisu bila primjenjivana, ali sada to postaje i statusno činjenica i slijedom toga moram reći da smo i u ovom tekstu Konačnog prijedloga zakona uvažili primjedbe koje ste izrekli i sugerirali u prvom čitanju izuzev jedne, a to je oko sjedišta samih muzeja. Dakle, ono predlažemo da više ne bude u Zagrebu, nego u Splitu i to iz razloga što što se tamo nalazi i veći fundus, a i veći dio kadrovskog sklopa same ustanove. Također želim reći da u cijelosti prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo koji su usmjereni na poboljšanje nomo-tehničkog teksta zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Riječ ima predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite (HDZ)** Kolegice i kolege. Također ću skratiti. Odbor je na svojoj 36. sjednici razmatrao ovaj Konačni prijedlog Zakona o muzejima Ivana Meštrovića. Zakon o muzejima Ivana Meštrovića treba i dalje biti u funkciji izvršavanja obveza Republike Hrvatske preuzete darovnim ugovorom iz 1952. godine. Prijedlog Zakona o muzejima Ivana Meštrovića prihvaćen je u Hrvatskom saboru u prvom čitanju 30. ožujka ove godine. Mnoge primjedbe i prijedlozi koji su tada razmotreni uvršteni su u konačni prijedlog zakona. Prijedlog odbora da naziv ustanove treba promijeniti u muzej, jednina s obzirom da se radi o jednoj pravnoj osobi nije prihvaćen iz razloga vezanih uz darovni ugovor gdje je određeno da darovani radovi moraju biti zasebne, nedjeljive cjeline darovateljevih radova sa svojim zasebnim fundusima Zagreb i Split. Prijedlog iznesen u saborskoj raspravi da sjedište muzeja ne bi trebalo premještati iz Zagreba u Split nije prihvaćen, budući da je tri puta više umjetnina na splitskim lokacijama muzeja nego u Zagrebu. Odbor se s tim suglasio jer se tako i doprinosi disperziji upravljanja kulturnim ustanovama po čitavom teritoriju Hrvatske. Primjedbe u vezi odnosa ustanove s nasljednicima Ivana Meštrovića, te autorska prava nasljednika koja su neupitna nisu predmet ovog zakona iako prema iznijetom na raspravi sjednice Odbora korištenje fundusa može dalje biti opterećeno na žalost i jest, pitanjima odnosi među više nasljednika i nositelja autorskih prava. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno donio zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o muzejima Ivana Meštrovića. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Odbora. Otvaram raspravu. Javio se poštovani kolega Slaven Letica kojeg nema pa gubi pravo govora o ovoj temi. Nemamo više prijavljenih za raspravu. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ovom prijedlogu zakona. Također ćemo glasovati uobičajeno kada se steknu uvjeti. Prelazimo na slijedeću točku dnevnoga reda - Konačni